забележете, че непрофесионалисти ще одитират парите на данъкоплатците, а качеството на одитите ще се контролира от ръководство, от което също не се изискват професионални качества. Предлаганият модел е на колективната безотговорност и за съжаление – на междупартийните сделки. Сегашният уж недемократичен модел е преобладаващ в Европейския съюз на фона на изказващите се преди мен. Законопроектът за Сметната палата е грубо посегателство срещу нейния професионализъм и независимост – основни принципи за дейността на всяка върховна одитна институция, и очевидно ще обслужва интересите на управляващото мнозинство. Напълно несъстоятелен е основният мотив на вносителите, че за България е по-подходящ колективният модел на Сметна палата и затова сегашният трябва да бъде сменен. И сега в одитната институция тричленното й ръководство, изрично назовано по чл. 12 на сегашния Закон за Сметната палата, действа като колегиален, колективен орган и взема решенията си с общо съгласие по основни одити – за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на Националния осигурителен институт,

Колективният и колегиален характер на Сметната палата по сега действащият закон е потвърден и с Решение № 5 от 2011 г. на Конституционния съд. Законопроектът за съжаление реставрира най-порочните страни на отменен Закон за Сметна палата, действал в периода 2001-2010 г. Ако се направи сравнение между разпоредбата на действащия в момента закон, от една страна, и на предложения законопроект – от друга, се открояват ясно недостатъците на втория и неговите очевидно непрофесионални цели. Какво имам в предвид? Според проекта се избира Сметна палата, като за деветчленната колегия

Липсва изискване за специализиран стаж, както вече подчертахме, свързан с одита, какъвто има в сегашния закон. И тук възниква резонният въпрос: може ли член на Сметната палата, съответно одитиращ, да бъде, примерно, продавач в един „Плод-зеленчук”? Това не е „Плод-зеленчук”, колеги! Това е изключително тясноспециализирана материя. Защото човекът може да има икономическо образование, поради конюнктурата да работи в един такъв магазин. Нищо лично към хората, но за съжаление това следва от разписаните разпоредби. Искрено се надявам, че между първо и второ четене, така както коментирахме в Бюджетната комисия, ще бъдат направени съответните корекции. Очевидно е, че на практика тук се цели да бъде възстановен един стар модел на послушни партийни секретари, които не се интересуват от обективното и професионално одитиране, а от спазване на указания, спуснати от съответната партийна централа. Така законопроектът създава риск институцията да бъде ръководена от партийно обвързани непрофесионалисти и само една вметка и сравнение ще направя – според сега действащият закон се изисква 15-годишен специализиран професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финанси и счетоводство, както и за членовете на самата тричленна колегия. Според законопроекта се премахват като одитни ръководители и преките професионалисти. Действащият закон изисква за тях седемгодишен специализиран професионален стаж, свързан с одита, тъй като одитните директори имат ключова роля за налагането на високи професионални стандарти и са гаранция за качеството на самия одитен процес. Трето, премахва се изискването за сертификат на одиторите – тема, която коментирахме. Искрено се надяваме, и ние ще направим предложение в тази посока, това изискване отново да бъде заложено между първо и второ четене в предлагания ни законопроект. Четвърто, според законопроекта отговорността за качеството на одитите се възлага на членовете на колегията в качеството им на ръководители на отделение, а за тях не се изисква притежаването на професионални качества. Многобройната и партийна обвързаност без законово установени гаранции за професионализъм – колегия, каквато е заложена в законопроекта, не може да осъществи адекватно обсъждане и контрол по качеството на докладите при самото им приемане. Да се твърди, че при такава колегия националните съображения са на преден план, е просто несериозно. Тук неизбежно ще присъстват партийни обвързаности и пазарлъци от вида „Гласувай за моя доклад, пък аз ще подкрепя твоя“ и в крайна сметка ще надделява колективната безотговорност. Така контролът за качеството на одитите с претенции за демократичен, обсъждан от много лица, често ще бъде заменян от партийна или междупартийна сделка. При действащия закон всички решения по одитните доклади се вземат на открити заседания в присъствие на председателя, заместник-председателите и всички директори след чисто професионално обсъждане на качеството на всеки доклад и при пълен стенографски запис. Създаването според закона на отделения на териториален принцип неизбежно ще пренесе контрола за качеството на докладите прекалено близо до одитираните лица по места и ще позволи упражняването на натиск от тяхна страна за приемане на удобни доклади. Така на одитирани кметове, областни управители и други местни управляващи на практика ще се даде възможност да си пишат сами докладите с квалифицираната помощ на местните одитори, които често са по някакъв начин битово зависими от тях. При действащия закон контролът на качеството на одитите се осъществява в централизираните дирекции в столицата от началник-отдели и директори. Създаването според закона на множество отделения на функционален и териториален признак на място на съществуващите в момента четири одитни дирекции ще има и още един изключително негативен ефект върху върху одитната дейност. На първо място ще се загуби сегашната специализация и централизация по видове одити – безспорен фактор за много по-добро качество на одитите от 2011 г. досега. Второ, разпръскването на одитната дейност в голям брой отделения създава риск от тяхното капсулиране и феодализиране, а като следствие от това се пораждат множество противоречиви и лоши одитни проверки. Всичко това, колеги, е много удобно за партийно-политическа употреба. При действащия закон поради специализацията и централизацията на одитите в дирекциите и множеството равнища на професионален контрол се създават добри одитни практики. Предвидената в законопроекта голяма 9-членна колегия без законова гаранция за професионализма на членовете й, ще излезе многократно по-скъпа на данъкоплатеца в сравнение със сегашното 3-членно професионално ръководство поради неизбежни разходи за персонални коли, шофьори, кабинети, секретарки. Тук е моментът да попитам защо към предложения законопроект липсва икономическа обосновка? Какво ще струва на данъкоплатеца всичко това? Какъв извод може да се направи? Законопроектът за Сметната палата очевидно има цели, които нямат нищо общо с целите за подобряване дейността на институцията, декларирани в неговите мотиви. Мотивите са изключително непрофесионални и тенденциозни, с произволна логика и често стигат до открита демагогия, за съжаление. Те съдържат и неверни твърдения като например твърдението, че Сметната палата в този състав няма нито едно правомощие в областта на одита и във връзка с нейната основна функция, предвидена в Конституцията – да осъществява контрол по изпълнението на бюджета. Авторите на проекта и мотивите премълчават неудобната за тях истина за решението на Конституционния съд от 2011 г. В законопроекта и в мотивите е заложено очевидно противопоставяне на уж недемократичния и едноличен модел на сегашната Палата срещу, видите ли, демократичния колективен модел, предвиден в законопроекта. Правят се внушения, че едноличното издаване на одитни доклади води до опасна и безконтролна власт, която била присъща за държави с монархическо устройство. По тази логика, колеги, би следвало да се заключи, че Полша, Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Финландия, Ирландия, Малта, Кипър са държави, в които председателите на одитните институции имат еднолична власт да издават одитни доклади, са монархии. А истината е, че чрез парламентарните одитни институции в Европейския съюз преобладава едноличният модел, независимо дали държавата е монархия или република. Това вероятно не е случайно. Вносителите на законопроекта отхвърлят досегашния модел, но същевременно с това не посочват нито един факт за злоупотреба с еднолични правомощия на председателя на Сметната палата от 2011 г. досега. Очевидно е защо. Защото такива просто не съществуват. целите на законопроекта са явно други – да се рециклира моделът на одитна институция, обслужваща силните на деня, да се отстрани сегашната професионална и партийно-необвързана тричленна колегия, ръководеща Сметната палата, и да се замени с голяма колегия партийно-обвързани по квоти, без законови гаранции за професионализъм, и послушна на съответното управляващо мнозинство. Такава Палата ще бъде крайно удобна за натиск и манипулиране от страна на управляващите в центъра и по места цел прилагане на принципа: „Нашите хора в Палатата ще пазят нашите министри или нашите кметове и ще мачкат чуждите, неудобни политически опоненти“. Такава институция очевидно ще изпълнява жалката роля на раздавач на индулгенции за едни и наказателна бригада срещу други. Искрено се надявам това да не се случва! Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Йорданова, аз ще Ви върна към един въпрос, който Вие зададохте в началото на този дебат няма ли опасност след негативните реакции от Европейския съюз за пораждане на някакви съмнения у тях и за спиране на еврофондовете? Защото доколкото зная, Сметната палата извършва одити и по изпълнението, и по допустимостта. Дали това не е една цел – да замажат положението с тези 500 милиона? И не само, а и с оперативните програми! Какво имам предвид, госпожо Йорданова? Имам предвид, че ще се раздават пари, както се раздаваха в предишния програмен период, по време на тяхното управление. Ще се раздават пари на определени населени места

Това няма ли да доведе до негативната реакция отново средствата, разпределени от Европейския съюз за България, да бъдат спрени, и да влезем в процедури на доказване, че те са прави, а всъщност не са? Благодаря.

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Йорданова, понеже Вие направихте

Вие знаете ли, че от мненията, които вменявате на бъдещата дейност на Сметната палата, всъщност са факт при сегашното управление на работата на Сметната палата?! Знаете ли, че всъщност цялото ни общество си задава въпроси. Конкретен пример с одита, възложен от Народното събрание за Министерството на вътрешните работи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 май 2013 г. Основните въпроси, които си задавахме всички, бяха: дали и друг път е имало случаи, при които не е издадено постановление поради, забележете, маловажност на решението? По колко от издаваните актове за установяване на административно нарушение са издадени постановления? Дали по всички? Има ли случаи на неиздаване на акт за установяване на административно нарушение поради изтичане на давностен срок? Най-общо колко актове за установени административни нарушения, след констатации, са издавани след одит на Сметната палата? За всички е ясно, и ние сме изключително последователни като политическа партия в това, което сме приемали като правила

Благодаря, господин председател. Относно въпроса на колегата Иванов – дали има риск, или не? Искрено се надявам да не се създават предпоставки за такъв риск. Фактът обаче, че в Европейската комисия този въпрос вече е повдигнат, от една страна, от представители на ЕНП, от друга страна – от представители на АЛДЕ, с оглед на чувствителността спрямо корупционни практики в България, надявам се, че в следващия мониторингов доклад това няма да бъде залегнало и няма да се дадат препоръки в тази посока. Господин Янков, Вие поставихте конкретни въпроси. Аз не съм член на Сметната палата, затова ще предложа проф. Валери Димитров да отговори. Относно това кой прави внушения? Мисля, че Вие сте този човек.

В крайна сметка резултатите показаха, че сегашното ръководство на Сметната палата и самата Сметна палата действат професионално и експертно, извън всичко останало. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги от ГЕРБ, във всичките Ви изказвания имаше една обща теза – днес управляващите приемат нов Закон за Сметната палата, сменят структурата и състава й заради предстоящите избори – първо. Второ, за да се използва палатата за политически цели, трето – намаляват се критериите, например за 15 г. стаж, за да се назначават удобни и послушни От господин Димитров чух в публичното пространство, че това е лична битка срещу него, защото не е отговорил на очакванията на управляващите да се произнесе, че пътуванията с авиоотряда са престъпление, и защото започнал проверка за 500 те милиона лева, раздадени на общините. Всичките Ви тези ще се опитам да оборя по следния начин, колеги. Изненадана съм, че ги правят хора, с които бяхме заедно в Четиридесет и първото Народно събрание. Ако бяха нови колеги – разбираемо,

„Повечето изменения, които предлагате, колеги от ГЕРБ, според мен ни връщат назад, а не правят крачки напред. Както по отношение на органа на управление, възприетата преди време колегиална форма на управление за институция като Сметната палата, има значителни преимущества пред единоначалието, което въвеждате”. Тогава нямаше избори. Това беше през 2010 г. и не предстояха избори. Тезата Ви, че сега продължаваме да стоим на една и съща позиция, защото идвали избори, мисля, че може да бъде оборена с последователната позиция, която сме имали в Четиридесет и първото Народно събрание. Румен Овчаров – тогава депутат: „Смешно звучи Сметна палата, която има само един председател и двама заместници. Палата означава обществен орган, в който има значително по-широко представителство.” По отношение на 15-годишния стаж – не го намаляваме сега, защото ни е хрумнало да си слагаме удобни партийни кадри. И тогава, и сега твърдим следното: „Струва ни се преувеличено изискването, което налагате към председателя и заместник-председателите, членовете на Сметната палата палата – 15-годишният професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол, финансите и счетоводството.” Защо 15 години и така нататък. Колеги, спрете да внушавате на обществото, че правим политическа чистка, че приемаме цял нов закон, за да си осигурим безпристрастна към нас Сметна палата. (Реплики, знаете, че обичам да говоря с документи и с факти – Ви убеждавам, надявам се, че това е наша последователна позиция в последните 4-5 години. Сега, като управляващи, правим това, което смятаме, че е правилно и каква трябва да бъде политиката към Сметната палата. По отношение на другите Ви тези – за професионализма на Сметната палата досега. Сметната палата сама възлага на своето звено за вътрешен одит да изготви одитен доклад през октомври 2012 г. В този одитен доклад се прави оценка за климата в Сметната палата, за спазване на Етичния кодекс, за политически натиск, звено на Сметната палата си прави самооценка, колеги. В тази самооценка пише следното: „В Сметната палата се развиваш кариерно заради хората, които познаваш, а не поради професионални качества и заслуги” – според 43% от служителите, и 33% от ръководителите на структурни звена, участвали в анкетното проучване. Следващото: 42% споделят, че са били свидетели на неспазване на служебна йерархия, от които: 12% – от време на време, и 1% – много често. Положителен отговор за това дават и 66% от ръководителите: 33% – рядко, 33% – от време на време; 25% от служителите и 66% от ръководителите, чуйте колеги, са били свидетели на случаи на оказване на политическо влияние и натиск при вземане на решения – октомври, 2012 г. Това ли е професионализмът в Сметната палата?! Над 50%, в повечето случаи 60% и нагоре, от служителите споделят това пред звеното за вътрешен одит. За по-пикантните подробности от този доклад за начина за въздействие в Сметната палата не ми е удобно да говоря от трибуната, препращам Ви към този доклад. Можете да го прочетете, той е публичен. Благодаря. Благодаря, госпожо Нинова. Реплики? Реплика – господин Цонев. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, споменахте за това, че проф. Димитров е казал, че ще бъде сменян, защото не е изпълнил поръчка за

Искам да Ви припомня, може би забравихте да кажете, че проф. Димитров, след като разбра, че ще бъде внесен такъв законопроект, извади няколко свои законодателни инициативи, като например една от тях беше за проверка на двете трети на депутатите. Нищо, че самият той се е произнесъл – в папката ми го има, нямам време да го прочета, но ако проф. Димитров иска, ще му го прочета и на колегите след това – самият той има отговор в предния Парламент, че тези две трети не подлежат на одит, на проверка със съответните аргументи. Лично се е подписал под това с документи и така нататък. Сега подновява това искане вече в нов вариант. Разбира се, има и други законодателни инициативи – например парите на политическите партии да бъдат одитирани, така че да е ясно за какво се харчат, като че ли ние това не го искаме.

не за друго, освен че някои от тях са добри, а да не му бъде дадена възможност да се изкара политически репресиран. Няма как да бъдете политически репресиран, видите ли, гонят ме за еди-какво

Господин Димитров, народният представител Николов пожела да вземе думата преди Вас. Предлагам да уважим желанието. Заповядайте, господин Николов.

и всички колеги да чуят и неговите мотиви, най-вече като специалист. Искам да обърна внимание какво в крайна сметка правим ние. Всички пропускат самата дума връща се старият закон, за да бъде сменено ръководството. Колкото и да не искате да кажете това нещо, това е самата истина и затова връщате един стар закон. Само се чудя защо осем месеца го мислихте този стар закон, като той си е абсолютно същият, както беше преди. Законопроектът за Сметната палата или старият закон е едно грубо посегателство срещу независимостта и професионализма на Сметната палата. Един от Вашите мотиви, че Сметната палата не е колективен орган – колегите вече Ви споменаха, но аз ще Ви кажа номера на решението – № 5 от 2011 г. на Конституционния съд, с което е потвърдено, че Сметната палата има колективен и колегиален орган. Вашият нов – стар закон е връщане на стария колегиален принцип на работа. Понеже всички тук говорихте как не е партийно оцветена, искам да Ви напомня какво беше до 2010 г., колеги. Квотите по партиен принцип, ако сте ги забравили, тук е нужно в момента да Ви ги напомня: 6 души от НДСВ, НДСВ, 2 от ДПС, 2 от Новото време, 1 от БСП. Това ли са професионалистите или политически неоцветената Сметна палата?

защото Вие сте гласували този закон и предния мандат. Просто забравяте, че сте го гласували. Някои от членовете в тази Сметна палата от предния мандат, по Вашия закон са работили в явен конфликт на интереси. Тоест, одитирали са министри, излъчени от същата политическа сила, от която са те и които са избрани от тази политическа сила в Сметната палата. Да Ви напомня ли за Хюсеин Чаушев от ДПС.

На практика с това отнемате властта на председателя. Това е ясно. По-важното е друго, че може би сте забравили, или пък не Ви е удобно да си спомняте за времето преди 7-8 месеца, когато правихте Закона за ДАНС. Критериите бяха занижени по същия начин, за да стане определен човек. По същия начин го правите и в момента – занижавате критериите за избор на председател, за избор на членове. Аз не знам колко от Вас са били, тоест убеден съм, че може би тук няма хора, които са работили в Сметната палата, и това да нямаш експертност и да правиш одити е нещо, което е несъвместимо с дейността на експерт вътре или ревизор в Сметната палата, защото един експерт се прави с години. На Вас Ви е трудно да осмислите това, защото Ви е удобно да вкарате хора, които да бъдат политически ангажирани с Вас и да могат да отговарят на задачите, които сте им дали. Затова по-важните мотиви за новия Закон за Сметната палата са следните: не само да смените ръководството, а и да сложите удобни партийни хора, хора, за да могат да изпълнят Вашите поръчки и да мачкат неудобните кметове и хора от Вашите, които са неудобни към даден момент. Благодаря Ви.

Уважаеми колега, един кратък въпрос към Вас: как гледате на мнението на вносителите, които са записали в мотивите си, че действащият закон към момента е противоречащ на Конституцията?

Уважаеми господин председател, моята реплика е свързана с конкретното изказване и е под формата на въпрос. Може ли да припомните, ако знаете, разбира се, или сте си направили труда да проверите, на всички присъстващи, когато е избиран уважаемият проф. Димитров какъв стаж и опит е имал като одитор и дали той също не попада в графата „Политическа квота”? В интерес на истината, Вие изключително последователно се опитвате да сугестирате и да внушавате какво ще се случи. Явно това е било във Вашето съзнание, че може да се случи. Изтърва ли сте момента да го направите

Заповядайте за дуплика, господин Николов. Господин председател, дами и господа народни представители, на въпроса на колегата Янков ще отговоря с въпрос: а Вие как го избирахте 2010 или 2007 г. този председател? Как го избирахте, защото той ...

И из един път за три години решихте, че смяната на начина на действие на Сметната палата или от колегиалния принцип, какъвто е в момента, е в момента, или моделът на главния одитор и другите модели, които има в Европа, е нещо грубо, защото ние, видите ли, сме въвели нещо ново и сега трябва да се връщаме към старите неща. Вие по принцип реставрирате стари закони.

се повториха няколко въпроса за това какъв е моделът на управление на Сметната палата. Моделът на Сметната палата в момента категорично е колегиален, доколкото има трима души, които вземат решения с консенсус и то по одити за изпълнение на бюджета. Това е категорично. Такава е практиката ни от 2011 г., от самото начало. Ако направим един преглед, тъй като много често се спори за това кой модел преобладава – едни кратки числа, казвам го като човек, който е посещавал огромна част от тези палати, за които сега говорим, в Европа и в Европейския съюз. От парламентарните и сметните палати 21 парламентарни сметни палати на страни – членки на Европейския съюз, 12 имат едноличен ръководител от типа „генерален одитор”, две са с малки тричленни колегии – Словения и България, и шест страни са с колегиални модели. Съотношението е почти две към едно. Обърнете внимание – повтарям това, за да няма недоразумения, дори там, където има големи колегии, като например в Чехия – 15 души, или в Германия – над 60 души, там има решаващи състави

да се разглежда от гледна точка на традициите на Сметната палата, защото българската Сметна палата – старата Сметна палата, създадена през 1880 г. и закрита през 1948 г., е действала като финансова юрисдикция. Тя е била по модела – „Финансов съд” и се е произнасяла по отговорността на публичната отчетност. Там също така, въпреки че е имало колегия, е имало Общо събрание на Сметната палата, но решаващите състави са били от по трима Законът за Сметната палата от 1925 г. ясно показва това, аз го познавам. Толкова от тази гледна точка. Но да не влизаме в този схоластичен спор. Парламентарните сметни палати преобладаващо имат еднолични ръководители и това не е случайно. За одитите на изпълнението искам да кажа: категорично не приемам това, което се съдържа като част от мотивите на закона, че сегашната Сметна палата е загърбила основната си задача, цитирам: „Да прави анализ на публичния сектор чрез одити на изпълнението”. Подобна задача Сметната палата няма. Нито една сметна палата няма подобна задача. Това не е мисията на Сметната палата и всеки би могъл да го провери, ако прочете и сегашния Закон за Сметната палата, и стария закон, и законите на другите сметни палати. Одитите на изпълнението просто са един вид одити, високоспециализирани и малко сметни палати са в състояние да ги извършват професионално и компетентно. Няколко са само сметните палати в Европейския съюз, които поставят ударението върху одити на изпълнението, като например Великобритания, Холандия, Швеция, Норвегия. Там има такъв приоритет, но в по-голямата част традиционно се задоволяват – и неслучайно, такива спорове се водят също в професионалната общност, с финансови одити, одити на съответствието при финансовото управление. Така че одитите на изпълнението не са основни одити на всяка сметна палата, това категорично не мога да го приема. Освен това само няколко думи в тази насока. От 2011 г. одитите на изпълнението са високоспециализирани, извършват се в специална дирекция, само от одитори, които се специализират в тази материя. Те са мащабни и обхващат огромни бюджетни и други публични ресурси, и, нека да кажа това, са по значими теми. Те нямат нищо общо с одитите, които се извършваха в десет отделения и шест териториални поделения, които в огромната си част бяха нискокачествени и почти имитационни. За професионалните изисквания, уважаеми колеги, тъй като тук се твърди, че едва ли не те са прекалено високи и само хора с 15 години одитен стаж могат да ги заемат – това не е вярно. Става дума за няколко опции, една от които трябва да бъде изпълнена: одитен стаж, стаж като одитор или стаж в областта на финансите, или в областта на финансовия контрол, или в областта на счетоводството. Една от тези опции. Така че към момента, повтарям, на моето избиране през 2011 г. както аз, така и моите заместници, изцяло отговаряхме за тези изисквания. Нека да го кажа, аз съм преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Там има поне 30 души, чийто академичен стаж и опит им позволява да бъдат избрани за членове на ръководството на сегашната Сметна палата. Това е. Не е само одитният опит. Но нещо, което е изключително притеснително и тук искам да го кажа, премахването на изискването за сертификат за одитори под предлог – едно невярно твърдение в мотивите, че това е свързано само с вътрешния одит. Това не е вярно. Това не е вярно. Има се предвид всякакъв вид сертификат, удостоверяващ професионална годност, включително и международни сертификати, в Сметната палата има над 20 такива души с такива международно признати сертификати. Тук се имат предвид както лица, които са си взели изпита като регистрирани одитори, така и лица, които са си взели изпита в самата Сметна палата. Проведохме няколко такива изпита за одитори в Сметната палата по международните одиторски стандарти. Така че не е вярно, че става дума само за

отделни специализирани форми на финансов контрол. Така че определено може да се каже, че опитът в сферата на финансовия контрол позволява много бързо да се навлезе в одитната материя.

се възстановява старият модел. Да, старият модел очевидно се възстановява, но свалянето на изискванията е изключително притеснително, свалянето на професионалните изисквания. За мен то е напълно неоправдано. Връщам се на един проблем, който господин Цонев постави, свързан с одита на Министерството на вътрешните работи. При одита на Министерството на вътрешните работи има пълна документация и затова аз бих отправил едно искане към народните представители да се назначи специална анкетна комисия, която да провери как е извършен този одит, тъй като той е възложен от Парламента, спазени ли са всички професионални изисквания и има ли нарушения и съответно злоупотреба с правомощия при осъществяването на одитната дейност. Твърдя, че няма и това са неверни твърдения, тъй като в хода на процедурата засегнатото лице – в случая това е един бивш министър, има право да поиска нови доказателства, да бъдат включени определени негови възражения, да бъдат отразени преди окончателното издаване на одитния доклад. В случая този министър е поставил въпроса за една сделка, сключена от

включително има и анекси. Тези анекси са променили условията по сделката. Когато беше извършван този одит, ръководителката на одитния екип изрично посочи, че доказателствата за това са налични, те са събрани по време на проверките на място и че искането на бившия министър да се произнесе по тази сделка е напълно легитимно. Това е причината всеки засегнат от тази процедура да има право на участие в процедурата, съгласно принципа за процедурна справедливост. Това е напълно легитимно и затова директорът и заместник-председателят са преценили, че има основание констатации и изводи за тази сделка да бъдат включени в окончателния одитен доклад при неговото при неговото издаване. В този смисъл той беше издаден с това допълнение. Твърдя категорично, че това е напълно легитимна процедура и затова повтарям: нека да бъде назначена анкетна комисия, която да провери този одит, за да няма недоразумения.

Нека господин Цветков да каже. Във всеки случай ние по никакъв начин не сме правили удобни доклади. Въпросът е, че искането беше следното: според възразилия

искам да обърна внимание и на въпроса на господин Янков – той го е поставял и друг път, за административното наказване. Да, по време на този одит бяха съставени над 60 акта над 60 акта за административни нарушения, но тъй като при част от тези нарушения периодът е дълъг, бяха изтекли преклузивните срокове, не давностни, а преклузивни срокове – на юридически език, не можеше да се осъществи административно наказване. Въпреки това бяха съставени голямо количество актове на заместник-министри, а и в момента се издават наказателни постановления. Процесът все още не е приключил. Нека това също да бъде включено при тази анкетна комисия, за да се види как са наказвани заместник-министрите, за да няма твърдения, че ние, видите ли, сме спестявали на някого наказанията. Трима министри

обсъден и да се види дали там има твърдения, че висшето ръководство на Сметната палата е оказало върху някого политически натиск. Няма такива твърдения, мога да го кажа категорично. Няма такива твърдения! Можете да попитате ръководителя на звеното за вътрешен одит, който е правил такъв доклад, дали има подобни данни има подобни данни и факти. Категорично не се съгласявам с тези твърдения.

Смятахме, че може би е по-добре да се създаде дирекция за Одит на средства за съответствието на средства от Европейския съюз, но после преценихме, че всъщност това е неудачна административна реорганизация и върнахме модела на четири специализирани дирекции, като одитите на средствата от Европейския съюз в момента ще се извършват в две дирекции. Една от тях е „Одити на изпълнението”, която преобладаващо извършва такива одити, както и дирекция „Одити на съответствия при финансовото управление”, тоест одитите на средства от Европейския съюз в момента се извършват в две специализирани одитни дирекции. Искам да обърна внимание и на промените в програмата. Да, правим промени в програмата и те се извършват по решение на колегията, приети консенсусно. Така в течение на годината, особено когато Парламентът ни възложи одитни задачи, ние трябва да направим разместване и преразпределение на наличния одитен ресурс и затова някои от одитните задачи с по-нисък приоритет очевидно отпадат или се отлагат, за да изпълним волята на Парламента. Това е една от причините за промените в одитната програма. Освен това, тъй като работим на основата на оценка на риска, често се налага да вземем отношение по значими теми в обществото – правим промени, включваме задачи, които според нас имат по-висок приоритет и за това в течение на годината правим промени в одитната програма.

и при спазването на тези изисквания може да назначи специалисти с висока репутация и професионален стаж. Няма пречка за това, но проблемът е, че отпадат със закон високи професионални изисквания, свалят се гаранциите за качество и очевидно се наблюдава тенденция за депрофесионализация на Сметната палата. Аз се надявам този разговор да Комисията по бюджет и финанси и между първо и второ четене да бъдат направени целесъобразни промени, защото отпадането на високите професионални изисквания е много смущаващо, повтарям, въпросът не е само за одитен стаж, стаж в областта на финансовия контрол, финансите или счетоводството.

че съм изстрадал и предишния закон при неговото действие, когато имаше хора от бившата колегия, които идваха на работа един път в седмицата или един път в месеца, за да се подписват и въобще не ги интересуваха одитите. Затова тук трябва да има висококачествени професионалисти. Още нещо. Категорично не е вярно, че съм искал да се одитират двете трети от депутатите. Това категорично не е вярно! (Реплики от ДПС.) Само това, което ние внесохме с колегиално решение на колегиално решение на Сметната палата, беше предложение за допълнение на Закона за политическите партии, тъй като непрекъснато към нас се сипеха претенции: Вие одитирате разходите на партиите, Вие кажете какво не е наред. Проблемът е следният: липсата на законови изисквания за публичност на разходите. Казвам го като юрист. Тук въпросът е следният: всяка партия да бъде длъжна

на този разход и тогава ще бъде ясно какви разходи правят политическите партии. Аз мисля, че това е важното, а това ще улесни и нашия одитен контрол. Ето защо смятам, че това предложение е разумно. Пак искам да повторя:

тъй като извършихме професионално, безпристрастно и обективно одитите на Авиоотряда, одитите на МВР и не ги пратихме в Прокуратурата – имаше множество нарушения, но няма данни за престъпление...

Ако прокуратурата беше сметнала, че има данни за престъпление, нашият доклад е публичен и тя щеше да образува наказателно производство. Питайте ги: защо не е образувала досега?

Уважаеми колеги, продължаваме дискусията за тези, които имат време. Заповядайте. Моля за тишина, уважаеми колеги. проблеми в общуването говорят от тази трибуна, сочейки с пръст и застрашавайки здравето на депутатите с децибелите, да ги прекъсвате.

дебатът по внесения Законопроект за Сметната палата предизвика различни реакции, но е недопустимо народни представители чрез обидни жестове, насочени към свои колеги, да не бъдат забелязани от Вас, господин председателю, и на тези народни представители да не е направена не само забележка, но и наложена санкция, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин председателю, винаги съм оставала с впечатлението, че спазвате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, следите стриктно за дисциплината и реда в пленарната зала и току-що с недаването на процедурата на господин Андонов показахте, че е така. Много Ви моля, отнасяйте се с необходимата строгост към народните представители, които си позволяват да бъдат над парламентарния ред, над парламентаризма и да показват обиждащи, не само присъстващите в пленарната зала народни представители, жестове, но и парламентаризма, герба и българското знаме. Благодаря Ви.

Колегата народен представител стои на първия ред, Вие го видяхте много добре как реагира на изказването на проф. Димитров и искам да си влезете в ролята на председателстващ Събранието. Защото другото за мен е тенденциозно отношение. Какво съм видял, господин Андонов, само аз мога да кажа. (Шум и реплики.) Вие не можете да ми вменявате способности да виждам всеки в тази зала какво прави и как се държи.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първо имам един призив да запазим добрия тон, тъй като става дума за Сметната палата, която проверява десетки милиарди левове, които се харчат от българските държавни институции. Това не е място за политическа караница, а е място, на което да разработим закон, който да бъде ефективен и да върши работа, както казах, оценявайки ефективността и ефикасността от работата на българските държавни институции. В обобщение. Първо, законопроектът, който се предлага, е закон, който е работил и е давал добри резултати. Смяната на закона през 2010 г. е станало преди изтичането на мандата и очевидно по политически причини. Какъв е аргументът? Аргументът, уважаеми колеги – проверих стенограмите, не е имало разисквания и не е имало данни на сравнителен анализ – кое налага промяната на закона, какви са били резултатите от работата на Сметната палата от 2009 и 2010 г. и какви са очакваните заложени резултати в следващите години? Такъв анализ не е правен. Ние направихме такъв анализ, който беше предмет на обсъждане в няколко комисии в Парламента, където с аргументи и числа доказахме, че ефективността на Сметната палата е спаднала. Това е. На въпроса защо е бил променен законът през 2010 г., отговорът е в другите два аргумента, които не бяха оспорени от опозицията. Те са: първо, повтарям, че за първи път в историята на Европейския съюз законът от 2010 г. позволява да се прекъсне връзката между Сметната палата и Парламента. Сметната палата си е изпълнила ангажиментите, подготвила е годишен доклад,

Тук всякакви контрааргументи са абсолютно неоснователни. Повтарям, единствената страна – членка на Европейския съюз! Следващият аргумент. Така или иначе към момента няма завършен наръчник за работата на Сметната палата, също единствената страна – членка на Европейския съюз, какъвто наръчник няма, което позволява извършването на одити да става по всички стандарти. (Реплики от ГЕРБ.) Следователно това, което се предлага като проект, на изискванията на Европейския съюз и работата на сметните палати в Европейския съюз, тоест предложеният проект е в пълна хармония със законите и принципите на Европейския съюз – ние не предлагаме нищо различно;

на трето място, колегиумът в условията на България ще доведе до възвръщане на принципите, при които Сметната палата е давала по-добри резултати. Нищо повече! От друга страна, между първо и второ четене ние ще се съобразим с всички разумни препоръки, в това число и колегите от Сметната палата за квалификацията на участващите в бъдещото управление на Сметната палата, защото народните представители от всички парламентарни групи ще бъдат на разискванията и ще видим какви са професионалните качества на предложените кандидати, в каква степен отговарят на европейските критерии и в каква степен отговарят на високите критерии на нашия Парламент. Уважаеми колеги, предлага се един Законопроект

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Хубаво е, господин председателю, да предупреждавате всички, а не само хората и депутатите от ГЕРБ. Това е Ваше право – да виждате и да не виждате. От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам почивка – толкова, колкото на Вас ще Ви е необходимо, господин председателю, да видите или да чуете от Вашите съпартийци и от останалите колеги нещо, което цялата зала видя, а Вие не видяхте. видяхте. След почивката да чуем какви мерки ще вземете за това безобразно държание в пленарната зала, което Вие, когато е депутат от ДПС не виждате, но ако беше направено от депутат от ГЕРБ, щяхте да видите.